ćemo glasovati

Sada prelazimo na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije. Predlagatelj je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na temelju Članka 7. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja, s nama je gospodin Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Hrvatske energetske regulatorne agencije u kraće vrijeme po drugi puta. Ovaj puta tema je relativno kratka i tehničke prirode, naime Hrvatska energetska regulatorna agencija podnijela je Hrvatskom saboru prijedlog na odobrenje prijedlog izmjena i dopuna Statuta HERE. Razlozi ove tehničke točke proizlaze iz izmjena Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, dakle temeljnog zakona koji regulira među ostalim stvarima i poslovanje agencija, a koji je proveden prošle godine, Hrvatski sabor ga je u 7. mjesecu prošle godine donio, a izmjene zakona stupile su na snagu u kolovoz 2018. godine. Temeljem toga bilo je unutar 6 mjeseci nužno i provesti odgovarajuće promjene na Statutu, promjene su predložene na sjednici Upravnog vijeća HERE u siječnju ove godine i proslijeđene Hrvatskom saboru na odobrenje. Dakle, sve što se dogodilo u Statutu proizlazi iz promjena koje su se dogodile u Zakonu o regulaciji prije prije izvjesnoga vremena, ja ću rekapitulirat samo nekoliko najosnovnijih. Dakle ZORED odnosno Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti redefinirao je poziciju HERE u odnosu na njezin proračun. Ona je postala ne više pravna osoba koja funkcionira prema pravilima kao do sada već je postala dio proračuna, drugim riječima briše se odredba da je agencija neprofitna pravna osoba, a financijsko poslovanje i računovodstvo vodi u skladu sa propisima proračunskih korisnika. To je bila jedna bitna izmjena. Jednako tako Statut kao temeljni opći akt agencije i sada u ingerenciji odobrenja Hrvatskog sabora, a ne više u odobrenje odnosno uz prethodnu suglasnost Vlade. Također su uvedene određene korekcije u skladu sa Zakonom o regulaciji na poziciji nadzora odnosno kontrole pri čemu se sada Ministarstvo uprave je nadležno za nadzor nad primjenom Zakona o upravnom postupku u HERI kao temeljnog zakona kojega koristimo dok se financijska komponenta rješava kombinacijom djelovanja Državne revizije i Ministarstva financija. Korigiranje i način odnosno postoci i sistem odobravanja eventualnog otuđenja ili opterećivanja nekretnina i jedna bitna odredba uvedena je interna revizija. Dakle, propisano je i odlukom ministarstva potvrđena odluka da HERA kao neovisno tijelo treba i može imati svoju vlastitu unutarnju reviziju, pa je takva adekvatna jedinica unutar HERE i formirana i odredbe koje se vežu toga ušle su u sam Statut. Izmjene završavaju određenim korekcijama na poziciji garantiranja od sustava sukoba interesa, time dalje proširen broj djelatnika HERA-e na koje se odnose određena pravila igre. Dakle, ovdje se, ponavljam, radi o tehničkoj točki, o usklađenju sa već donesenim Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i

Uvaženi predstavniče HERA-e. Tehničke izmjene koje nam nudite unutar Statuta HERA-e nisu značajne za naše građane. Za naše građane su puno značajnije ono što im izvlačite iz džepa svojim odlukama, a to je poglavito po pitanju obnovljivih izvora energije. Još jednom vas pitam, zbog čega HERA nije poticala ono što je trebala, a imamo primjere ljudi koji su izgradili solarne panele, mikro solare? Ja imam u Sinju čovjeka koji je 30 kW 2013. godine i koji je bio imao i sve dozvole i HEP-a i svega, vi ste davali dozvole za obnovljive izvore u kvotu vjetroelektranama, gdje nam izvlače milijardu i pol kuna godišnje, nama koji plaćamo,

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani g. Jureković, mene zanima da objasnite zašto ste otprilike prije mjesec dana kao HERA, kao nezavisna agencija za regulaciju tržišta električne energije, zašto ste dali suglasnost da se smanji cijena mrežarine HEP-u, čime HEP godišnje gubi sigurno oko 300 milijuna kuna. Objašnjenje za to je bilo da će se građanima i poduzećima smanjiti cijena struje. Pa vidite, nije prošlo mjesec dana, povećana je cijena struje. Dakle, svi zajedno sa ministarstvom ste prevarili nas građane i druga stvar, zašto ste podlegli pritisku Ministarstva energetike i zaštite okoliša da pristanete na te smanjenje mrežarine HEP-u? Sljedeće godine HEP će imati 300 milijuna manje prihoda, smanjit će mu se kreditni rejting i gurate time HEP prema slabljenju i prema mogućoj privatizaciji, a mnogi čekaju to.

hrvatskom društvu, državi. Dakle, s jedne strane ona regulira same aktere u proizvodnji, tržištu električne energije i plina, a s druge strane, ona na neki način stoji kao barijera tržišta tih usluga prema građanima i poduzetnicima, ako ja to dobro shvaćam. Moje pitanje sad je ovako pitanje koje postavlja struka. Jesu li naši građani siromašni, a naše poduzetništvo neaktivno zbog toga što imamo reguliranu tržište električne energije i tržište plina, ili imamo regulirano tržište plina zato što smo siromašni? koliko ovo sve utječe na razvoj gospodarstva? Bili drugačijom, kad ne bi bilo regulacije, kao što se to dogodilo s naftnim derivatima, bi li bila drugačija slika, gospodarska slika u RH? Ako

G. potpredsjedniče, mi zastupnici ovdje tražimo odgovore .../Upadica: Ne, ne. Morate. Znate proceduru./... Ma sve, svi su članci prekršeni, mi smo ovdje zastupnici koji postavljaju pitanja, ovdje nije monolog, mi tražimo dijalog. Ovo su prevažna pitanja, izvolite gospodine odgovarati na naša pitanja. G. Lovrinović, znate, neću vam dati opomenu, a trebao. Neću vam dati opomenu jer zapravo niste se odnosili na članak Poslovnika koji regulira to. Vi znate vrlo dobro da predlagač na svoju odgovornost može odgovarati ili ne, a kritika o tome da li je odgovorio ili ne, iznosi se u raspravi, a ne u povredi Poslovnika, to vi znate bolje od mene. Ali idemo dalje. Želi li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. G. Miro Totgergeli ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Ovaj prijedlog je došao ovdje u Sabor kako bi Sabor dao suglasnost na njega, a sve izmjene i dopune ovog statuta, vezane su u stvari uz zakon koji smo izmijenili prošle godine, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. Prilikom rasprave o samom zakonu, mogli smo s jedne strane čuti da pojedini zastupnici se plaše što nad HERA-om više neće imati nadležnost Vlada nego kroz to zakonsko rješenje u stvari daje jedna dodatna samostalnost i neovisnost HERA-i da samostalno donosi odluke, a to je upravo i napravljeno zbog traženja EU. I s druge strane, zato što smo kroz svih ovih 20-ak godina gradili regulatornu agenciju kako bi ju izgradili da bude samostalna u odlučivanju u onome djelu koji je u njezinoj ingerenciji. Isto tako,

bude regulator svega onoga što radi HEP. HERA kao tijelo nije zadužena da vodi nadzor nad kompletnim poslovanjem HEP-a već suprotno od toga, HERA je zadužena da vodi brigu samo o onim djelatnostima koje su regulirane a kako smo zakonski to riješili, HOPS je zadužen da operator prijenosnog sustava i HEP ODS da bude regulator distribucijskog sustava. Dakle to su ustvari dvije jedine tvrtke koje su sad, HOP čak odvojen od upravljanja HEP-a, samo je u vlasništvu HEP-a, a HEP ODS još uvijek nije u potpunosti odvojen ali isto je na tom putu i HERA jedino i treba voditi brigu o te dvije HEP-ove tvrtke. Iz tog samim tim proizlazi da ne može HERA utjecati na poslovne odluke HEP-a vezane uz izgradnju novih proizvodnih postrojenja ili uz onaj dio koji je vezan uz HEP opskrbu, dakle gdje se formira cijena prema gospodarstvu i kućanstvu koje ugovara uslugu sa HEP opskrbom jer se ta cijena formira na tržištu. Ono na što HERA može utjecat, to su mrežarine koje pripadaju HOPS-u i HEP ODS-u. Dakle mi donošenjem ovog ustvari završavamo jedan proces gdje nakon donošenja statuta, nakon zakona kojeg smo donijeli, gradimo HERA-u kao još više neovisnu i samostalno tijelo koje sudjeluje u ukupnim procesima a onaj tko treba i mora nadzirat rad HERA-e je zakonodavno tijelo tj. ovaj Hrvatski sabor. I s druge strane, naravno da je HERA podložna sudovima. Dakle preispitivati odluke HERA-e možemo putem pravosuđa. Donošenje odluke o uspostavi jedinica za unutarnju reviziju u agenciji koje je donio ministar zaštite okoliša i energetike uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija a u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, dakle ovom statutu još zbog ustrojstva te jedinice za unutarnju reviziju u agenciji, potrebno je dopuniti statut agencije, dodati novu organizacijsku jedinicu te definirati poslove koje obavlja unutarnja revizija a organizacija i djelokrug rada, sistematizacija radnih mjesta te opis poslova uređuje pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Dodaju se odredbe da predsjednik upravnog vijeća obavlja i poslove utvrđene posebnim propisima kao npr. Zakonom o sustavu unutarnje kontrole u javnom sektoru, Zakon o fiskalnoj odgovornosti itd. Dodavanje odredbe vezano uz sukob interesa na način da se dodaju radnici ureda predsjednika upravnog vijeća i radnici Odjela za unutarnju reviziju u popis radnika na koje se odnosi odredba o sukobu interesa a ne kao do sad da su bili obuhvaćeni samo radnici stručnih službi. To su još detalji koji se u ovom statutu mijenjaju i

hvala. koje kako su i moji prethodnici rekli, usklađuju sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakonom o sustavu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Statutom se provodi odluka o uspostavi jedinice za unutrašnju reviziju, naime ministar zaštite okoliša je uz prethodnu suglasnost ministra financija donio odluku o uspostavi ovakve jedinice. Nadalje, dopunjuju se poslovi upravnog vijeća primjerice Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da statut HERA-e donosi upravo upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Sabora. Određuju se nadalje uvjeti koje moraju ispunjavati stručni voditelji agencije kao i njihova prava, dužnosti i odgovornosti propisuje se da će nadzor nad financijskim poslovanje agencije urediti posebnim propisima te propisuje rok za usklađivanje akata agencije sa izmjenama i dopunama statuta. No ukazat ću na još izmjene koje mi se ne sviđaju. Naime, člankom 5. izmjene i dopuna statuta u djelokrug poslova predsjednika upravnog vijeća, dodaje se da predsjednik upravnog vijeća donosi odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine ili o sklapanju pravnog posla čija vrijednost ne prelazi 1/5 proračuna agencije. Ovdje ću se zadržati na činjenici da je proračunu agencije oko 30 milijuna kuna, dakle 1/5 je oko 6 milijuna kuna. Istovremeno dakle se iz djelokruga poslova upravnog vijeća izuzima donošenje općih akata agencije pa ih donosi čelnik tijela. Tako isto i interni pravilnik o unutrašnjoj reviziji. Pogledajte taj nesklad i previše to vuče na netransparentnost. 1/5 proračuna naime u rukama jednog čovjeka je po meni previše. 5 odluka i ode proračun u vjetar. da ne bi bilo zabune, sve je to u skladu sa politikom ove Vlade pa nas ne iznenađuje a SDP ovakvu politiku ne može podržati. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, g. Tomiću. I sada je g. Tomislav Žagar ispred Kluba nezavisnih zastupnika.

uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, počet ću sad raspravu drugačije no što sam planirao. Naime, iz rasprave g. Tomića, a molim vas da to objasnite onda, meni se sad, sad me malo, priznajem da sam se zbunio jer ovo što je kolega Tomić rekao, nisam tako isčitao, hoćete to pojasnit je li do sad bilo odredba da predsjednik uprave raspolaže sa do petine sredstava il je to sad stvarno novo uvedeno? Ja sam čak stekao dojam da je to i do sad bilo do jedne petine, a to kasnije ako možete pojasniti jel ovo je vrlo bitna stvar i kojom doista se uvjetuje treba li ove izmjene Statuta podržati ili ne. Drugih nekakvih bitnih primjedbi na same izmjene Statuta jel doista se one slažu prema zakonu donesenom u ovom HS i nema, dobro je što se pojačava nadzor, interna revizija, to su dobre stvari koje će poboljšati radu. Ali dozvolite da malo proširim ovu raspravu i da kažemo nešto što je bitno, što možda zanima i hrvatske građane, a vezano je uz sam rad Hrvatske energetske regulatorne agencije jer kao što vidimo i u medijskim napisima, ono što zbunjuje javnost je povećanje cijena i plina i električne energije. Ali da bi dobili cjelovitu sliku, ja ću sad još jedanput ponoviti ono pitanje koje sam postavio, možda ga nisam dovoljno jasno, al pitanje logički, logički je vrlo bitno, a postavlja ga struka, dakle, ja sam ovdje čak i iz nekih časopisa koji se bave ovim pitanjima to našao na više mjesta. Imamo li mi regulirane cijene zato što smo siromašni ili smo upravo siromašni zato što imamo regulirane cijene? To je ključno pitanje koje, naravno da neće odgovoriti HERA, ali o HERA-i koja je, naziva se regulatorna agencija, ja bi ju prije nazvao korektivnom agencijom jer doista su u pravi svi oni koji tvrde da najbolju regulaciju čini samo tržište. Sve što mi interveniramo u tržište, u cijene, više to nije regulacija, to je jednostavno korekcija, mi korigiramo cijene. U ovom trenutku vidimo da HEP mora kao jedini opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, njega je Hrote imenovan tamo, država ga je postavila, on mora plin kupovati i prodavati ga po nižoj cijeni, imati gubitke jer nitko, naravno, nitko nije lud da komercionalno upusti se u takve pothvate. što je bitan položaj HERA-e i kad govorimo i o Statutu koji sad definira to? HERA s jedne strane propisuje pravila, kontrolira pravila koja imaju igrači na tržištu, dakle, svi poduzetnici koji se bave proizvodnjom, bilo proizvodnjom, prijenosom ili transportom energije, a s druge strane ona štiti, da se tako izrazim, štiti građane i poduzetnike od, ajmo reć najbanalnije, od previsoke cijene, dakle, štiti, a posebno i one građane koji su danas u RH najsiromašniji. ako bi stvar rekli slikovito, zamislite jednog sportaša u niže rangiranom klubu kojemu bi rekli članovi uprave, čujte, mi nemamo baš novca da vas platimo koliko vi vrijedite, ali eto mi ćemo kupit za vas hranu, pa ćemo prodavat jeftinije, vi malo manje jedite, pa će biti sve u redu. Hoće li taj sportaš ikad zaigrati u prvoj ligi? Da se vratimo na pitanje hrvatskog gospodarstva, jesu li regulirane cijene u službi razvoja hrvatskog gospodarstva ili ga one koče? Još jedanput ću povući paralelu sa onim trenutkom kad se prestalo regulirati tržište naftnih derivata zapravo tržište cijene goriva i tad u tom trenutku, ha šta se dogodilo? Nije se dogodilo zapravo ništa i tu ne možemo povući…/Govornik se ne razumije/…osim nešto moderniziranja benzinskih pumpi, što je INA napravila, ne vidimo tu pomaka, zatvorila rafineriju u Sisku. Dakle, što bi se dogodilo zapravo sa svim onim tržištem da je gđa. Dalić ostala u Vladi, da nije se dogodio Agrokor, da se HEP privatizirao, što bi se zapravo dogodilo? Bi li se nešto dogodilo? To su stvari na koje mora odgovoriti, pitanje jer, predstavniče HERA-e, g. Jureković, vi iako ste stručna osoba, vi vodite jednu vrlo važnu agenciju, vi ne možete izbjeći politička pitanja i ne možete se odmaknuti od politike ja to znam iako mi se trudimo da bude HERA neovisno tijelo, vi to ne možete napraviti jer nemate dovoljno, ne, nije to vaša krivnja, nemate dovoljno, da da kažem ovlaštenja koja vam daju i ovim Statutom, pa na kraju i zakonom. Ali evo za kraj da ne pričam, da nije ovo samo prazna priča, pogledajte FINA je objavila podatke, dostupni su svima, broj poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije, 2008. imamo ih 89, 2017. 690, pazite, od tih 690, 456 nema zaposlenih, 159 ima 1 ili 2 zaposlena, pazite ove podatke, dobro ih upamtite, broj zaposlenih u tim tvrtkama 2008. imali smo 13 465, 2017. 11.669, naravno samo u HEP-u ODS-u je to najveći gubitak radnih mjesta od 9271 na 7370, ali onda dolazimo do ključnog podatka. Prihodi 2008.g. su 21,1 milijardu, a 2017. 27,5 milijardi, od čega su 2014. bili maksimalni prihodi 28,8 milijardi i onda dobit 2008. 215,5 milijuna, a 2017. 2,1 milijardu kuna, ne može se postotak tako izražavat, ja ću koristit ono što je uvriježeno, 880,7%, ali nije to sve, kako kažu u reklamama, maksimalno je bio 2015. 3 milijarde kuna, pazite, govorimo o dobiti u toj

porasla je 22,2%, ne prati ovaj porast dobiti od 880,7%, naravno postoje tu razlozi, postoje uvijek razlozi zašto je HEP danas jedini na veleprodaji plina. Dok recimo kod poduzetnika prosječna plaća od 4.534,00 je narasla na 5.372,00 kn, znači, sa 18,2% manje nego u ovom sektoru i naravno trgovinski saldo čitavo ovo vrijeme, što je opet razumljivo jer koja, gdje je INA napravila novu bušotinu npr., jel jel ima novih bušotina? postoji na mojoj županiji istražno polje, postoji lokacija, čeka, ne znam zašto se čeka, čeka se godinama, desetke godina, da se dobije dozvola, da se iznađu, kako se kažu, svi potrebni papiri, dakle, negativni saldo je, Ono što želim zaključiti ovom raspravom, naše tržište energije, se ne može nazvati do kraja tržištem, jer postoje ove ograničavajući faktori, koji su naravno, uvijek govorimo u barijeri, zaštite naših potrošača, naših građana, naših poduzetnika, međutim, koliko je to zapravo njima usluga i koliko je to medvjeđa usluga. Jučer smo imali ovdje raspravu, 12 sati o radu ove vlade, reformi, a upravo, ovo, ova danas točka, pokazuje gdje se RH nalazi. Jer bez dostupne energije, bez energije, koja će poticati gospodarstvo i na kraju krajeva, koja će onda biti zatvoreni krug, a to je smisao regulacije, kada imate povratnu informaciju, mi ćemo postići rezultate. Nije to odgovornost naravno a što se tiče ovih statutarnih promjena uz primjedbu kolege Tomića, molim vas da pojasnite, nema razloga da se ne podrži. Najljepše vam hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave, gospodin Ivan Lovrinović ima riječ. **Lovrinović, HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, izuzetno je važna institucija u RH, nadležna upravo za sve važne poslove, koncesije, razno razna odobrenja, cijene energenata itd. itd. Dakle, ona mora biti potpuno neovisna od politike i od postojeće vlasti. Valjda je zbog tog razloga, zamišljeno da mandat predsjedniku Upravnog vijeća traje neparan broj godina. To je po postojećem statutu 7 g. Znate, ovako dug mandat, kada netko postavlja, to uvijek izaziva zabrinutost i znak pitanja, jer ovakav mandat, od 7 g. imaju recimo, samo suci Vrhovnog suda u SAD-u. A znate tko je produžio mandat sa 5 na 7 godina? Vlada SDP-a, znate. Prema tome, 5 godina je neparan broj i ja se slažem da treba biti 5 godina, ali se ne smije poklapati sa mandatom političke stranke koja je na vlasti, ali zašto 7 godina? Zašto 7 godina. Pa još imaš pravo na još jedan mandat, znači 2 puta. 14 godina, vidite, kada imate takvo odluke u statutu, onda to ne zvuči dobro i to je podloga za možebitni klijentelizam i razno razne druge stvari i probleme. Prema tome, predlažem i tražim u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, da se u statutu HERA-e mandat predsjednika Upravnog vijeća smanji na 5 godina, sa 7 na 5 godina. To je u svim zemljama EU, primjer između 4 i 6 godina, u pravilu 5, ali 7 nema nitko. Zašto neka objasni netko iz SDP-a tko je donio ovu odluku. Poštovane kolegice i kolege, a posebno poštovani građani, koji nas pratite, ako nas gledate, Hrvatska energetska regulatorna agencija, očito nije neovisna. Već sam vam rekao, dakle, snažan argument, ne može trajati mandat, nepotrebno je 7 godina, 5 godina, pa ako je netko dobar, ok, onda mu daj drugi mandat, još 5 godina, ali 7 plus 7 e pa to je previše. Zašto HERA nije neovisna a mora biti? Zato što je dopustila na prijedlog Ministarstva energetike i zaštite okoliša, da se mrežarina, a što znači mrežarina? To je naknada HEP-u što ustupa svoje dalekovode, znači svoju mrežu za prijenos električne energije potrošačima da se smanji naknada svih korisnika HEP-u za mrežarinu. To sjajno zvuči, a objašnjenje je bilo zašto? Pa da se korisnicima električne energije mogu smanjiti cijene struje. Međutim, nije prošlo ni mjesec dana, mi vidimo cijene struje raste. A kako stvari stoje, rasti će ponovno ubrzo. I što mi iz ovog iščitavamo? Da HERA nije neovisna netko iz ministarstva je nazvao i rekao, čujte, otpišite to i nemojte komplicirati stvar. Pored toga, HERA, ako se malo vratimo u prošlost, dala je sve suglasnosti, za izgradnju obnovljivih izvora energije, a posebno famoznih vjetru elektrana, čiji nas megawat danas proizvodnje i proteklih godina, košta skoro 3 puta skuplje, nego megawat koji proizvede HEP. da je HEP izgradio barem pola tri vjetroelektrana, pa ne bi to meni bilo čudno, neka konkurenciji, ali HEP, poštovani građani nije napravio niti jednu vjetroelektrana. A tko je napravio? To su sve stranci. Ima i domaćih, a oni su dobre, očito imali dobre informacije i dobre veze, a sve to skupa, u milijardama iznad onog potrebnog plaćamo mi porezni obveznici. Eto vidite kakva je energetska politika Hrvatske i da smo mi potpuno ugroženi, mi smo potpuno ugroženi, ovdje grade Španjolci, Austrijanci, već ne znam, tko. U redu, neka treba, ali da HEP nema ni jednu vjetroelektrana, to je nevjerojatno. Pa da nema ni jednog solara, pa to je nevjerojatno, da HEP nije napravio ni jednu hidroelektranu, od osamostaljenju Hrvatske, pa i to je nevjerojatno. Ajmo dalje, e vidite, u statutu se traži, da se uvede unutrašnja revizija, pa čemu unutrašnja revizija, u firmi, koja ima, koja mala i ima 30 milijuna prihoda, pa to je samo izmišljotina, da se tamo stave novi uhljebi. Kako izgleda ustroj HERA-e, Upravno vijeće ima 5 članova, rekao sam mandat, 7 godina, ali molim vas, tamo piše, pazite, u statutu piše, da svaki član upravnog vijeća mora imati službeni automobil, pa molim vas, gdje ste to vidjeli. Pa dosta je da ima predsjednik uprave još jedan za ostala četiri, a ne svih četiri, mobiteli, pazite ako kupuju knjige, časopise to im refundira HERA itd., itd. Dakle, Dakle, HERA ovakva kakva je stvarno je herava, iskrivljena, ovakvu HERU mi moramo repozicionirati i mi ćemo to sigurno napraviti jer je Hrvatska energetski ugrožena zemlja mi smo najveći uvoznik električne energije u EU pa smo prema tome ugroženi. Vidite kad sam rekao da je HERA odobrila pod pritiskom Ministarstva energetike da se mrežarina smanji time je u stvari što učinila, ona je učinila štetu HEP-u jer HEP u prosjeku godišnje na temelju mrežarine skupi i zaradi oko 300 milijuna kuna. To je jedna stabilan prihod i što se sad događa, vidite to znači da ovu godinu 2019. HEP završiti sa manjom dobiti, sa manjim prihodom, manjom dobiti i što će se dogoditi, past će mu kreditni rejting. A prema mojim informacijama financijski pokazatelji HEP-a za 2018. su pogoršani, nisu baš dobri. HEP je izgubio još na jednoj stavci ogroman novac, a to je u sferi financija, financijski gubitak oko 700 milijuna kuna, ali kad dođe ta tema na red ovdje u saboru o tome ćemo raspravit. Nadalje, što želim reći havarija koja se dogodila u Hidroelektrani Dubrovnik do sada je nastalo oko 20 milijuna EUR-a štete, gubitka zbog nerada njenog, al nema još uvijek izvještaja o uzrocima tragedije i kad će se pustiti u pogon, sad će počet Srbi odnosno odnosno BiH protestirat jer i oni dobivaju energiju, puštaju vodu itd., itd. I da zaključim, poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, gdje god pipnete u Hrvatskoj imamo velike probleme. To je politički klijentelizam, neodgovornost i to moramo riješiti i zato vas pozivam izađite na izbore da konačno se riješimo ovakvih problema. dajem riječ zastupnicima koji su tražili repliku, drago mi je pozdraviti studentice i studente Velučilišta u Rijeci koji su danas s nama i hvala vam što ste nas došli posjetiti. I sada dvije replike, Tomislav Žagar, gospodin Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Uvaženi kolega Lovrinoviću nije istina da HEP 28 godina ne radi ništa, on uredno puni proračun, on je bankomat države, on puni proračun na taj način da uzme od građana, pa onda vraća to u proračun, na taj način zarađuje i onda kroz cijenu plina opet evo jedini on je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu to kao opet vraća građanima. Jer sjećate se izdvajanja famoznog dodatka ugovoru o izdvajanju plinskog biznisa jer nitko nije bio da preuzme takav plinski biznis i naravno šta bi se dogodilo da se HEP privatizira, mislite da bi on bio opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, bio bi šipak. U tome je problem HERE, to je problem hrvatskog, mi nemamo tržište energije, mi samo želimo ovim načinom imati virtualno tržište energije u kojima korigiramo na ovaj način cijene. Naravno da, daleko od toga da svaka država mora regulirat tržište energije, ali kad su u pitanju cijene onda i u pitanju poslovanje HEP-a

pa gledajte potpuno je jasno da ono što nitko neće da se trpa HEP-u, da on mora kompenzirati gubitke. Pa evo čuli ste i svi znamo da HEP mora sada investirat u LNG, pa unaprijed se zna da ćemo tamo izgubit ali HEP mora tamo uložit. Znači uzme ovaj od HEP-a, uzme onaj od HEP-a pa ne može ta firma funkcionirati pod tolikim pritiscima, pod tolikim interesima, on je postao kasica prasica, pa jeste vidjeli koliko se u HEP-u troši za promociju, medije, PR, pa kao da je to privatna firma i kao da je to tržište nečega gdje je konkurencija velka, a ne jedan oblik monopola. Tu se nalaze izvori klijentelizma, financiranja određenih političkih stranaka i to moram, moramo raščistiti, ja se nadam da se slažemo u tome. Hvala. Hvala potpredsjedniče, kolega Lovrinoviću ja mislim da vi u stvari niste dovoljno shvatili za šta služe mrežerine jer kad govorite o tome da smanjivanjem mrežarine u HEP-u se smanjuje HEP-ova dobit. Mrežarina služi jedino i samo za operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava koja se skupi se koristi isključivo za funkcioniranje ta dva, te dvije tvrtke koje su operator sustava, dakle vode brigu o mreži, o trafostanicama, jedni o onima koji su od 110 kW na više, a drugi od 110 do niskog napona i sve što se dobije kroz mrežarinu mora se i investirati u tu mrežu. Dakle, HEP ne može koristit dobit od mrežarine. Hrvatsku)** Uvaženi kolega Totgergeli vi u stvari hoćete reći nije šija nego je vrat. Znači ako nema većeg prihoda dobiti što vi kažete neće se moći, moraju znači ovi koji se bave u tom lancu HEP-a obnovama, obnovom dalekovoda, trafostanica itd., pa upravo ste odgovorili na potanje oni neće imati tih 300 milijuna kuna koji su nužni za obnovu mreže, trafostanica, napona itd., itd. Dakle, potpuno je ovdje nebitno hoćemo li izraziti to na ovaj način što ste vi rekli ili ukupno u financijskom rezultatu, ali činjenica je da sustav HEP-a gubi 300 milijuna kuna godišnje. Time se njegova financijska pozicija pogoršava, njega su već htjeli preuzeti 2015. godine s Vrdoljakom na čelu, čast mi je da sam bio uključen u sprječavanju te rabote i uspjeli smo u tome, ali vidim da se ponovo …/Upadica: Vrijeme./… Hvala lijepa. Idemo dalje sada sa pojedinačnim raspravama, g. Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Nažalost, ono što smo govorili prije par dana se i desilo, znači od 1. travnja poskupio je plin, poskupila je struja, neki u ovoj sabornici su govorili da struja neće poskupiti, ali se to na kraju desilo. Znači, nažalost, određene tarife su otišle gore i ono što je činjenica u ovom trenutku, na tržištu energenata u RH najveću cijenu plaćaju građani. Netko će reći, nije to puni, netko će reći, ha cijene su skočile, moramo poskupiti, ali kada gledate naše umirovljenike, kada gledate ljude koji žive od možda skromnih mirovina, tisuću i pol, 2 tisuće kuna, njima je 20 kuna mjesečno veliki novac. I ja ne mogu vjerovati da onda gledamo na određenim medijima informacije da je to neznatno poskupljenje, da ljudi to gotovo neće ni osjetiti, kao da je na razini godine 200 i nešto kuna mali novac. Totalno bezosjećajno, bez smisla za trenutak u kojem naši ljudi žive u kojem stotine i stotine tisuća umirovljenika imaju mirovine manje od 2 tisuće kuna, jednostavno nedopustiva situacija. Čovjek onda gleda i tvrtke koje posluju vrlo dobro u tim okolnostima, gleda stotine milijuna kuna dobiti koje neki distributeri plina zarađuju na godišnjoj razini, razmeću se novcem i jednostavno ne može vjerovati i pita se gdje je tu regulator i na koji način regulator dovodi do toga kompeticija na tržištu bude takva da na kraju krajeva potrošači budu što više zaštićeni. Jer ja ne mogu prihvatiti da cijene rastu na toj razini, ne mogu prihvatiti niti da struja poskupljuje kada vidim da HEP ima dobiti od milijarda i milijardu kuna, znači preko dvije milijarde kuna. Ne mogu prihvatiti da se Vlada ponaša na jedan nekorektan i neosjetljivo, socijalno neosjetljiv način i da se uopće ne vodi briga o onima koji te cijene na kraju krajeva moraju plaćati jer jednostavno nemaju alternative. Znači nemate alternativu platiti drugu cijenu jer nemate u nekim situacijama, odnosno ne u nekim, nego u većini situacija nemate izbora nego uzeti energent od jednog distributera i to je, ono što se kaže na engleskom, take it or leave it. Znači možeš uzeti ili uopće ne moraš imati energent. I onda se postavlja pitanje na koji način agencija i na koji način agencija sprječava da neki ne ostvaruju ekstra profite. Rekao sam, HEP preko 2 milijarde kuna godišnje. Državna tvrtka u 100%-tnom vlasništvu koja onda na stotinama javnih nabava koje se rade na netransparentan način, o jednoj takvoj sam nabavi pričao prije nekoliko tjedana gdje je za isti posao prije 5 godina se nešto platilo 70 milijuna kuna, a danas se plaća preko 110, 120 milijuna kuna. Ma da, taj posao nije vrijednosno toliko mogao nikako narasti, ali ti novci cure van i na taj način hrvatski građani plaćaju tko zna kakve radnje koje se tamo odvijaju. Malo je transparentnosti prisutno na tom tržištu. Ljudi nisu svjesni cijena i onoga što plaćaju u tim cijenama. Znaju samo da plaćaju previše. Opet kažem, poskupljenje koje je na razini 20 kuna mjesečno ili 200 kuna godišnje, nije zanemarivo ukoliko se radi o značajnom dijelu budžeta naših umirovljenika i ljudi koji nemaju visoka primanja. Objasnite vi nekom umirovljeniku da je tih 20 kuna malo ukoliko ima mirovinu 1000, 1500 kuna i sa te strane nema nikakvog izbora ili mu je poruka vrlo jednostavno. Poruka od države, od regulatora, od onoga tko isporučuje, operatera koji isporučuje plin, ugasite plin, nemojte se grijati. To jednostavno nije osjetljivo, socijalno osjetljivo niti ispravno ponašanje prema našim sugrađanima. Nevjerojatno mi je da prije tjedan i nešto dana smo ovdje raspravljali o jednoj sličnoj temi, gdje su zastupnici HDZ-a govorili da poskupljenja neće biti, kao da je netko rekao dobro jutro, dobar dan, kao činjenicu. I evo ga, 1.4. je došao, cijene su se digle, a ti isti zastupnici u ovoj raspravi sudjeluju i govore kao da se ništa nije desilo, kao da ništa oni osobno nisu govorili. Regulatorna agencija je po meni institucija koja treba raditi isključivo u interesu potrošača, regulirati tržište na taj način da se ne ostvaruju ekstra profiti, da se potiče određena konkurentnost, da građani dobivaju najbolju uslugu uz najoptimalniju cijenu i da se jednostavno ljudi ne gule. U ovom trenutku imam osjećaj da u RH se ljudi gule i na tom području, rekao sam, kako je moguće da HEP ima preko 2 milijarde kuna dobiti, a da cijena struje raste. I da se onda to objašnjava potrebom da jednostavno su tržišni uvjeti takvi da cijena mora narasti, a u biti se vidi iz financijskih izvještaja HEP-a da oni jako, jako dobro žive, bez obzira što imamo masovna uhljebljivanja, što imamo ljude koji ne zaslužuju ničim drugim da budu u upravljačkim strukturama HEP—a, osim da su HNS-a ili HDZ-a. To je ono što jednostavno ljude smeta, to je ono što ljudi ne vole i jednostavno, osjećaju određenu nepravdu i da mi kao HS, kao zastupnici koji njih predstavljaju izabrani direktno na izborima moramo nešto po tom pitanju učiniti. Dame i gospodo iz HDZ-a i HNS-a, nije stranačka stega sve na svijetu, slušajte ljude, slušajte što vam govore, napravite nešto kao većina, osim da se brinete da li ćete nekoga uhljebiti u HEP i ono što je rekao moj kolega Krešo Krešo Beljak, vrlo dobro danas na Twitteru čitao sam taj članak da Sanader je otišao u zatvor, ali HDZ i dalje nastavlja djelovati na taj jedan netransparentan i u mnogim slučajevima i kriminalan način i dok se to ne spriječi, dok se ne zaustavi HDZ u tom svom pohodu na javni novac, na netransparentno trošenje, na uhljebljivanje ljudi, na zbrinjavanje stranačkih prijatelja i svega onoga šta ide uz to, neće, neće RH biti zadovoljna i sretna država. I sa te strane možete gospodo iz HDZ-a gledati u pod, praviti se da me ne čujete, ali morate čuti glas građana. Znači, da, Sanader je simbolički završio u zatvoru, ali HDZ nastavlja činiti zlo RH, nastavlja pustošiti proračun RH, tjerati ljude iz RH, raditi ono šta ne bi trebao, a trebao bi raditi upravo suprotno, trebao bi štititi naše sugrađane i stvarati uvjete u RH da ljudi mogu ovdje dostojanstveno živjeti, stvarati svoje obitelji, stvarati svoju perspektivu, a ne odlaziti u Irsku, Njemačku ili Austriju, ali brige HDZ-ovce da li naši ljudi odlaze u EU, bitno je da oni trpaju svoje po HEP-ovima, JANAF-ima i svim onim ostalim tvrtkama koje su zapojasali i jednostavno se od tamo ne daju. I sa te strane, evo, to sam moramo sada reći, možda sam malo izašao van teme, možda samo malo, ali naravno da mi ovdje kao zastupnici moramo govoriti ono šta naše ljude muči. Naše ljude muči bahato ponašanje gdje jedan HDZ-ovac izađe iz službenog auta i udari građanina na cesti, zamislite to ponašanje? Iz državne tvrtke čovjek je napao građanina na cesti samo zato šta mu je ovaj signalizirao zašto nije stao na pješačkom prijelazu. Pa jel to način na koji se trebaju ponašati ljudi koji rade u energetskom sektoru, uhljebljeni od strane HDZ-a? I zato još jednom kažem, stvarno je prava sintagma, da Ivo Sanader je otišao, al nažalost, šteta i štetno ponašanje koje radi HDZ nastavlja se i dalje i jednostavno svi moramo ustati kako bi to štetno ponašanje zaustavili. Hvala vam lijepo.

obojica tvrdimo da je RH energetski ugrožena i da imamo velike probleme, ali vidite i vi ste o tome govorili da najviše kadrova HNS-a ima upravo u tim sektorima HEP, JANAF, Ministarstvo energetike, što mislite zašto oni baš tamo lete? Čovjek stekne dojam kad dođe pred HEP, pa gore piše HEP, ima osjećaj da je tamo stožer HNS-a jel tako? Zašto je to tako? Vrdoljak je pokušao u vašem mandatu privatizirati HEP, pa nije uspio, oni to sad ponovo čine jer vidite smanjuju, ukinuli su mrežarine, smanjili za 300 milijuna, žele, žele li destabilizirati HEP, što vi mislite,

preko noći, u 2 ujutro izdati svoje birače i reći im baš nas briga što ste nas birali da HDZ ne bude na vlasti i otrčati Plenkoviću u zagrljaj radi par direktorskih mjesta, dobro ste detektirali, radi se upravo o energetskim tvrtkama gdje su zasjeli, zapojasali svoje pozicije i ne daju se od tamo. Ukoliko su oni spremni to napraviti, onda možete misliti koliko im je stalo do naših sugrađana, boli njih briga za sugrađane, njima je bitno da mogu iz Zeline uhljebiti 15, 20 ljudi u određeni fond, da mogu u HEP-u baciti neke druge ljude, to je jedini smisao te jedne, siguran sam, najklijentelističkije stranke u RH…/Upadica: Vrijeme/… mada u konkurenciji sa HDZ-om je to vrlo teško…/Upadica:

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Moram replicirati poštovanom kolegi Marasu koji je ustvrdio u svojoj raspravi da je izašao van teme. Niste izašli g. Maras van teme. HEP je itekako tema kad se povezuje sa HDZ-om, pa nismo mi zaboravili one sastanke na kojima je g. Sanader koji je sada otišao u zatvor, tražio od svih predsjednika uprave, svih javnih poduzeća, pa između ostaloga i HEP-a da daju novce, vreće novca za kampanju. Dakle, to je nešto što, od čega HDZ ne može pobjeći, to ste svi vi ili velika većina vas ste bili podanici Ive Sanadera i poslije toga podanici gđe. gđe. Kosor, pa onda g. Karamarka i sada g. Plenkovića. Plenković = Sanader, HDZ je isti, to je jednostavno ista stranka i g. Maras kad govori o HEP-u, onda govori o HDZ, to je modus operandi, ne samo HEP, nego i ostala poduzeća

Da, g. Radin, nigdje nema ovakve na stotinku kao što vi vodite. Znači, ja sam bio u mnogim parlamentima svijeta, da ovako odmah čim nula se pokaže da netko isključi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ja moram vas prekinuti, u tim parlamentima svi ti isključuju zastupnika,

Znači, g. Beljak, apsolutno, ako se negdje vidi ona čuvena poslovica vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada, vidi se kod HDZ-a. Karamarko, Kosor, Plenković, Sanader, sve je to, možete staviti upravljanje za vrijeme njih, što se HDZ-a tiče je identično. Nijanse su u pitanju. Čak, ja bih rekao, ljudi su isti. Pa kad gledate ovdje u Saboru, pa g. Jandroković je na svim slikama od 90-e na dalje uz predsjednike HDZ-a. G. Bačić je bio ministar u Sanaderovoj Vladi. Pa to je ljudi, HDZ. To je taj HDZ. Nema drugog HDZ-a nego Sanaderovog HDZ-a. **Culej, Stevo (HDZ)** Tko o čemu, vojnik o skraćenju, a vi o poštenju. Pa ja se pitam otkud ja ovdje među vama, što ja tu radim, pa vi optužujete, se tu nabacujete se, pogodovanjima, a ja kažem, jao djeco naša u tuđini, što ćemo mi bez vas, ako ovi se vrate na vas. Pa rekao, pa moj sin je otišao u Njemačku radit, zbog koga? Pa zbog vas. I zbog svih onih koji su ovdje sjedili. Kad ste toliko pametni, kad sve to znate, koliko kaznenih prijava ste podnijeli? Koliko zastupničkih pitanja ste podnijeli? Nijedno u vezi svih tih nabrajanja što nabrajate. Pa ja sam sam 57 kaznenih prijava za ratne zločine podnosio. Iz mirovine. Od kuće. Sa njive. A što ste vi radili sve ovo vrijeme?

G. Culej, ne pitate se samo vi što ovdje radite, pita se jako puno naših sugrađana. Što vi uopće ovdje radite. Znači, to nije jedino pitanje koje vi sami sebi postavljate, ali očekujete previše od mene. Da bi ja pio sa HDZ-ovcima kavu po Saboru, a ovdje kritizirao tu vlast, pa ja mislim da na taj način bi pokazao da nisam dosljedan, znači, ja mogu porazgovarati, ali na ovaj način na koji vi sugerirate da bi ja i govorio ljudima, jedno ovdje, a drugo, pa nisam ja žetončić. To rade žetončići. Gordan Maras se prema HDZ-u ponaša isto i ovdje i hodniku i sutra će se ponašati isto jer mu je jedna od temeljnih vrijednosti zašto mu građani daju povjerenje ta da je on uvijek isti.

Kolega Maras, ja moram priznati da vas nisam dobro razumio kad ste rekli da je Sanader simbolično u zatvoru. Sanader je u zatvoru. No simbolično je nešto drugo. Simbolično je da njegovi najbliži suradnici, kao predsjednik Sabora Jandroković, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić, Čobanković, Fiolić i svi oni koji su bili njegovi najbliži poltroni koji su u njemu gledali Boga, nisu u zatvoru. A ja ne vjerujem da je samo Sanader griješio i da je jedino on znao kuda novac ide i da je sav taj novac nosio, morao mu je netko u tome pomagati. Mislim da je tu simbolika da je jedino on u zatvoru, a svi ostali se smiju i izdali su ga i gledaju kako će se patiti i pokušati izvući iz tog nesretnog Remetinca.

zato što je g. Sanader evo, sad kao HDZ je čist, a u biti, ne nije čist. Tek se sad pokazuje i otvaraju se priče, nažalost jedino naše pravosuđe koje također HDZ 90-ih sa g. Šeksom na čelu, radi jako sporo. Di su te presude i di su ti procesi koji se vode više od 10 godina? Nitko ne može izbrisati slike iz naših glava, a niti sa interneta i iz medija. Slike g. Sanadera sa Jandrokovićem, sa kolegom Bačićem, sa kolegom Šukerom, sa kolegicama i kolegama koji su svi ovdje, jednako sa istim uzbuđenjem i sa istom emocijom pozdravljali i njega i Karamarka

Hvala potpredsjedniče Sabora. Danas smo ovdje u raspravi o izmjenama i dopunama Statuta HERA-e čuli jako puno rasprava koje čuli jako puno rasprava koje o samom predmetu stvari nisu imale baš puno veze, ali usput smo čuli i puno teza i tvrdnji koje u mnogome ne stoje. Mislim da je to bio kolega Žagar u ime kluba je raspravljao, pa mu ne mogu replicirati, zato sam se i javio za pojedinačnu raspravu. Pričao je o tezi da HERA reguliranjem cijena energenata možda i koči gospodarstvo otprilike ako sam ga dobro interpretirao. Međutim i onda je za usporedbu je naveo kako kad smo otvorili tržište naftnih derivata više nitko ni ne primjećuje kad se cijena dizela ili benzina podiže ili spušta, nego to regulira tržište i ne donose se nikakve odluke temeljem toga. E sad, kad pričamo o HERI i njezinoj ulozi onda HERA nema te ovlasti da regulira tržište električne energije. To sam govorio i u ime kluba, HERA jedino i samo kontrolira rad one djelatnosti koja je regulirana, a to je u slučaju električne energije to su operatori prijenosnog i distribucijskog sustava. I jedno gdje HERA sudjeluje i gdje ona može odlučivat o cijenama to su cijene mrežarina. Jedna jedina još uloga HERE kod određivanja tarifnih stavki je i zajamčena opskrba i to je to. Cijena električne energije se formira na tržištu i mi imamo 10-tak opskrbljivača između ostalog i HEP i oni se natječu kod kupaca, nude im što povoljnije što oni to mogu ponudit cijenu energenata i temeljem toga i sklapaju ugovore sa kupcima. Dakle, mi imamo otvoreno tržište električne energije i cijene se formiraju temeljem tržišta. Dakle, ta teza da HERA na neki način koči ili ne koči, pomaže ili ne pomaže gospodarstvo oko cijene električne energije jednostavno ne stoji. Za šta služi u stvari mrežarina? Probao sam to objasnit kroz repliku, ali bilo mi je premalo vremena, dakle mrežarina operatoru prijenosnog sustava služi da temeljem nje gradi mrežu i trafostanice, ne elektrane, ne proizvodne objekte, nego prijenosne. Dakle, prijenosni su dalekovodi od 110 kW pa do 400 kW i pripadajuće trafostanice. I to HOPS i radi, bila je teza da je, danas izgovorena ovdje, da je HERA odlučivajući o mrežarini upravo HOPS-a, zakinula HOPS i da on sad ima premalu dobit. S druge strane kolege iz SDP-a tvrde da HEP ima preveliku dobit, dakle tu je jedna kontradikcija unutar oporbe. Međutim, mrežarina ne služi HEP-u da on stvara dobit i HERA temeljem onoga što HOPS radi i temeljem podataka koje prikuplja određuje iznos mrežarine za HOPS, a isto tako temeljem prikupljenih podataka, koje može prikupljati HERA sama i koje traži HEP od ODS-a određuje cijenu mrežarine za distribucijsku, za iz toga se također grade mreže, dakle od niskog napona do 35 kW i pripadajuće trafostanice i priključci na mrežu. Da cijena mrežarine koju je HERA odredila HOPS je korektno određena možemo vidjeti i iz nedavnog izvještaja, izvješća HERE za 2017. godinu gdje imamo pregled u zadnjih 5 godina koliko su ulagali HOP i HEP HEP ODS u svoje objekte i onda vidimo da su ulaganja i 2017. čak i veća nego što su bila prijašnjih godina što znači da im je mrežarina koja im je određena i prihodi koje od mrežarine imaju dostatni da uredno održavaju prijenosnu mrežu odnosno distribucijsku mrežu i da zadovoljavaju i podižu kvalitetu opskrbe odnosno opskrbljivača, opskrbe tj. distribucija i HOPS da podižu kvalitetu i napona i mreža i da daju sigurnost građanima da će odraditi svoj posao na kvalitetan način. Dakle, teza da je hrvatski energetski sustav odnosno elektrosustav ugrožen jednostavno ne stoji. Jer nije točno da, samo činjenice radi, za vrijeme Hrvatske države, dakle od '90. do danas izgrađena je i nova Hidroelektrana Lešće, ali s druge strane hidroelektrane su sve obnavljane, mijenjani i generatori i sva druga oprema, podizana snaga, vršna snaga tih elektrana. Prema tome, ne možemo reći da nam je sustav ugrožen, niti možemo reći da HEP, sad onaj koje ne regulira više HERA, dakle HEP koji je vlasnik proizvodnih postrojenja i one HEP opskrbe koja se isto natječe na tržištu i prodaje električnu energiju, ulaže u svoje proizvodne kapacitete i drži ih na jednom zavidnom nivou. Oko poskupljenja cijene struje sa 1.4., dakle danas je opet izgovorena neistina, cijena električne energije sa 1.4. se nije mijenjala. Dakle, ponavljam cijena električne energije sa 1.4. se nije mijenjala, nije se mijenjala tamo gdje je to univerzalna opskrba. Šta znači univerzalna opskrba? To je ona opskrba koja služi kućanstvu kad si ne odaberu ni jednog od opskrbljivača kojeg mogu naći na tržištu, a ima i HEP-ov opskrbljivač kojeg mogu naći na tržištu, ako ga ipak ne odaberu onda ostaju u toj univerzalnoj opskrbi i cijena te univerzalne opskrbe sa 1.4. se nije mijenjala, dakle ni jednom kućanstvu. Cijena sa 1.4. se nije promijenila. Građani nisu dobili nikakve drukčije račune. Ništa se nije promijenilo za njih. S druge strane svi gospodarstvenici, svi poduzetnici mogu i trebaju ugovorit cijenu električne energije sa opskrbljivačima na tržištu. Oni koji to ne žele ili kojima je opskrbljivač propao, što se ja mislim još nije dogodilo ili je možda jednom, moraju u nekom vremenu si nać novog opskrbljivača. I zato postoje tarifne stavke i zakonsko rješenje da taj gospodarstvenik, poduzetnik ne ostane bez opskrbljivača, dakle onom tko mu prodaje električnu energiju onda on ide kod HEP Elektre u tzv. zajamčenu opskrbu. Tarifne stavke su definirane da ga prva mjeseca su niže i tih prvih dva mjeseca mu je dana prilika da ugovori sa opskrbljivačem na tržištu najpovoljnije što si može nać na tržištu cijene električne energije a ako on to ne želi napraviti iz nekog razloga, onda ga se tjera da to radi tako što mu nakon ta 2 mj. poskupljuje iznos i definirane su znači tarife nakon ta 2 mjeseca. E i sad mijenjale su se upravo, jedino i samo stavke koje su vezane uz zajamčenu opskrbu. Objasnio sam za šta ona služi. Dakle nitko tko želi ugovorit opskrbljivača, bilokoji poduzetnik sa 1. 4. mu se apsolutno nije ništa mijenjalo a ako mu je ovo previše a htio je biti u zajamčenoj opskrbi, opet može otić kod opskrbljivača i ugovorit si cijenu po onome što je najjeftinije na tržištu. I zaključit ću, dakle dragi građani, kad vam kažu da je cijena električne energije poskupila sa 1. 4., svi koji to kažu vam lažu. Hvala.

Govorite da cijena struje nije poskupila i onda ste nabacili čitav dijapazon korisnika i mogućnosti. Recite da li je cijena struje 1. 4. poskupila makar za jednog korisnika? Nije sad bitno je li poskupila ili nije jer ja imam informaciju da za poduzetnike, cijena je poskupila struje za od 20, negdje do 30%. Nemojte zbunjivati ljude. Govorite da nije poskupilo a je poskupilo. To šta vi ste našli jednu skupinu koja nije, to ne znači da u apsolutnom iznosu cijena struje nije poskupila, je, poskupila je, 20 do 30%. I to je ono šta je bitno. Znači ne znam da li to radite svjesno ili zbog toga šta jednostavno ne želite priznati činjenicu, 1. travnja za poduzetnike je cijena poskupila 20 do 30% a preko povećanja cijena će to sve imati utjecaj i na građane RH. Miro (HDZ)** Kolega Maras, ja stvarno ne razumijem kako vi razmišljate, vi ste bili čak i ministar i kad namjerno, ako ste svjesni šta se događa na tržištu i ako to radite namjerno, onda ste zlonamjerni a ako to radite zbog neznanja, onda vas razumijem. Ali cijena električne energije za cijelo poduzetništvo se nije promijenila, promijenila se jedino i samo zajamčena opskrba a nijedan poduzetnik ne mora bit na zajamčenoj opskrbi. Ako on to baš želi i ako baš želi plaćat to, tu cijenu, pa neka ju plaća a ima mogućnost 10 opskrbljivača između ostalog, ima i HEP opskrbljivače koji mu nudi jeftinije, samo s njim mora to ugovorit, ne mora bit na zajamčenoj opskrbi. Dakle cijena električne energije za kompletno kućanstvo i za kompletne poduzetnike koji čine 80, 92% nije poskupila. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Totgergeli, oprostite, malo je teže izgovorit prezime ali neće kolega zamjerit, vi ste u svojoj raspravi rekli da nitko ni ne primjećuje promjenu cijene benzina i dizela. Građani jako dobro primjećuju promjenu cijene benzina i dizela i vrlo se puno ljute na to da cijena nafte pada na svjetskom tržištu a cijena goriva na našim benzinskim postajama raste, ali nažalost mi smo tu bez svoje firme koja distribuira, prerađuje i bavi se tim dijelom pa onda možemo samo gledati kako nam odrede i točiti ili točiti ili ne točiti ali ne možete reć da građani, da nitko ne primijeti promjenu cijene benzina i dizela. Jako, jako dobro primijete. Hvala. Hvala i vama. Odgovor, g. Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Kolega Lenart, niste me dobro slušali. To nisam rekao ja, to je rekao kolega Žagar a ja sam samo u svojoj pojedinačnoj raspravi to interpretirao jer jer nisam kroz repliku mu mogao odgovoriti pošto je raspravljao u ime kluba pa sam onda to obradio kroz pojedinačnu raspravu. Ja se isto slažem s vama da građani znadu kad raste cijena naftnih derivata ali on je to naveo kao primjer da kad je tržište otvoreno, da to nitko ni ne primjećuje odnosno da li je to bolje u odnosu na nešto što je regulirano i ja tvrdim daje i cijena električne energije na tržištu i da isto mijenja tržišno ali s 1. 4. se cijena električne energije ni za kućanstvo ni za poduzetništvo nije mijenjala i ne treba obmanjivat javnost.

ja sam jako dobro slušao i kad ste rekli, u trenutku sam i zapisao ono što ste rekli i ne možete reći da niste rekli i da sam ja krivo rekao i da obmanjujem javnost. Obmanjujete i vi jer ne pamtite ono što govorite. Hvala.

pitanje, logično pitanje. Njemačka i Nizozemska su prepuna solarnih panela, prepuna, u Hrvatskoj toga nema. Kao gradonačelnik grada Samobora čak sam primio neke njemačke investitore koji su htjeli nešto napraviti na području mog grada odnosno u RH, dobili su odbijenicu od HEP-a. E sad mene zanima, zbog čega se to isplati Njemačkoj i Nizozemskoj a radi se o obnovljivom izvoru energije a ne isplati se nama? Doista, pošten odgovor molim, zbog čega je to tako a da se ne radi, dakle jedini logički odgovor koji se meni nudi da se radi o tome da netko ne dopušta toj tehnologiji ulazak na hrvatsko tržište, tržište koje ste vi rekli da je otvoreno? Evo, molim vas odgovor. Miro (HDZ)** Dakle ovako, da ste pratili podatke HERA-e koje su dali za 2017. godinu dakle kWh poticaja koji se isplaćuje za sunčane elektrane po jednom kWh isplaćuje se 1,93kn za sunčane elektrane a recimo za vjetar se isplaćuje 0,74kn. S druge strane, iz sunca, ali još više i vjetra imamo u Njemačkoj a i u Nizozemskoj. kolektora sunčanih i vjetroelektrana. Još više nego, još više vjetroelektrana nego sunčanih. Jedino što je sprječavalo je bila ustvari cijena kolektora i isplativost. Kad cijena kolektora na tržištu padne i kod nas će se ugrađivati puno više. A donijeli smo i zakonsko rješenje koje to omogućava. kada sam ih spojio sa ljudima u HEP-u su mi rekli ne daju nam, spremni su bili uložiti svoje novce, nisu tražili nikakve poticaje, apsolutno nikakve nego su htjeli zaraditi. Rekli su ne da nam HEP, ne daju. A rezultate vidite, nema nigdje kolektora u zemlji koja ima dvostruko ili čak trostruko više sunčanih sati nego Njemačka. Hvala, vrijeme, hvala lijepa. Odgovor, ne odgovor, povreda Poslovnika gospodin Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Pa predsjedavajući vi ste ustvari povrijedili 239. jer nije bila povreda Poslovnika 238., ne može biti povreda Poslovnika 238. da netko govori neistine, to ne postoji u Poslovniku. A već kolega Beljak kada priča o tome da HEP ne da. HEP na isti način dopušta priključenje i solarnih kolektora i bilo čega drugoga. postojali poticaji, kada su postojali poticaji i kada su oni koji su …. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam, ne, ne, dosta, hvala lijepa, to se pretvorilo u raspravu, ispričavam se, pretvorilo se u raspravu, neću dati nikakvu opomenu nikome, neću dati, neću uopće ulaziti u raspravu

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče u ime Kluba saborskih zastupnika HSS demokrata tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo se konzultirali oko činjeničnih podataka vezanih uz ulaganja u vjetroelektrane odnosno solarne kolektore u Hrvatskoj. Dakle ovo što je gospodin Totgergeli rekao je laž, on nema podatke. Ja sam osobno došao sa ljudima iz Njemačke, sa Nijemcima, investitorima koji su gledali broj sunčanih sati u Samoboru koji je inače dvostruko manje nego u Dalmaciji i rekli ovo je puno više nego u Njemačkoj, mi bismo htjeli uložiti svoj novac, ima li grad neko zemljište na kojem bi mogli to napraviti. Naravno, ja sam im rekao da ima, naravno rekao sam im da su dobrodošli, otvorili bi 10-ak radnih mjesta, ostvarili smo kontakte sa HEP-om, sa svima nadležnima, dobili su odbijenice gdje god su došli, nakon 6 mjeseci kucanja na vrata HEP-ova razno raznih razina rekli su ovdje je nemoguće poslovati odnosno ovdje očito vladaju lobiji koji nama ne daju da dođemo na vaše tržište. Čista priča, čista priča. A to što gospodin Totgergeli to ne zna, to je njegov problem. Dakle javno govorim činjenicu da su njemački investitori odbijeni zbog toga jer se nisu uklapali u tko zna kakve odnose koji vladaju u HEP-u. Tko god ide automobilom u Njemačku ili Nizozemsku vidjeti će prepuna polja sunčanih kolektora u zemlji koja ima daleko manje sunčanih sati nego u Hrvatskoj i mi naše sunce umjesto da iskoristimo, umjesto da električna energija postane jeftinija a ne da poskupi mi jednostavno pogodujemo tko zna kakvim lobijima sa rezultatom više cijene električne energije za građane a posebno ono što me žalosti za naše poduzetnike kojima bi u svakom normalnom društvu trebala biti jeftinija cijena energije jer oni su ti koji stvaraju dodanu vrijednost. Evo, hvala lijepo. Gospodin Totgergeli, tražili ste povredu Poslovnika. Tražio je i gospodin Beljak, ja sam mu objasnio zašto neću više dati, gospodin Beljak je to razumio ali i tražio je stanku. Hoćete i vi tražiti stanku?

Ivan (Živi zid)** Razlog je u tome što ova Vlada uporno laže hrvatske građane da radi u njihovom interesu i tobože priča o nekakvom rastu standarda a jasno je da regulatorne agencije sustavno dozvoljavaju podizanje cijena svih mogućih energenata, znači struje, plina i u konačnici će poskupiti i grijanje. I jednostavno je pad životnog standarda zbog tih poskupljenja značajno veći nego će tobože biti povećanje standarda zbog rasta mirovina od koje kune. I na to sam htio ukazati i iz tog razloga sam uvaženi predsjedavajući tražio stanku. Hvala.